Josip (SDP)** Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku. predlagatelj odluke je Odbor za financije i državni proračun. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, to su odredbe članka 194.do 202. Poslovnika. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik odbora poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora sukladno točki 2.stavka 3. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku je na 62.sjednici održanoj 26.veljače 2014.godine nakon provedene rasprave odlučio jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeću Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku. Za članove Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuju se magistra Vesna Kasun, predstavnica Državnog ureda za reviziju, doktor Danijel Nestić, predstavnik Ekonomskog instituta Zagreb, doktor Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije, doktora Ante Žigman, predstavnik Hrvatske narodne banke, docent doktor Saša Drezgić iz reda predstavnika Ekonomskih fakulteta i doktor Nataša Žunić-Kovačević iz reda predstavnika Pravnih fakulteta. U obrazloženju Prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku jasno je da povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 6 članova povjerenstva, da članove povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije, državni proračun na razdoblje od pet godina i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani. Članove povjerenstva smo izabrali tajnim, javnim glasovanjem i jednoglasno potvrdili jer su Ekonomski fakulteti sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu u Rijeci predložili svoje kandidate a imaju pravo na jednoga, te Pravni fakulteti sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci predložili su tri kandidata a imaju pravo na jednoga. Odbor za proračun i financije dakle jednoglasno je predložio ove kandidate pa predlažem da ih podržite. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani predsjedniče Odbora. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje predloženu odluku. Molim dizanjem ruke da se izjasnimo. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ima li netko suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je predložena odluka donesena jednoglasno sa 107 glasova u tekstu kako ju je predložio predlagatelj. Hvala.